Шановні колеги! Шановні народні депутати! Слава Україні! Шановні народні депутати, я нагадую вам, що ми не закривали наше пленарне засідання. Тому сьогодні відповідно до прийнятої нами Постанови "Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах воєнного стану" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні колеги, в ці нелегкі для нашої держави часи в Україну з візитом прибувають великі друзі українського народу, високоповажні іноземці гості. Ви знаєте, що я звернувся до всіх спікерів парламентів світу і запросив їх приїхати в Україну і на власні очі пересвідчитися в тому, що відбувається в нашій державі. І першими ластівками, першими спікерами, які під час воєнного стану приїхали до України і беруть участь разом з нами у засіданні Верховної Ради. Я запрошую до зали Голову Сенату парламенту Чеської Республіки вельмишановного пана Мілоша Вистрчіла.

(Зараз вони йдуть, шановні гості). А також я запрошую Маршалка Сенату Республіки Польща вельмишановного пана Томаша Гродзького. Прошу привітати шановних колег. Шановні колеги, від імені парламенту в ці незламні дні боротьби відважного українського народу проти злочинної російської агресії дозвольте подякувати вам за вашу непохитну, послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, нашого демократичного європейського майбутнього. Шановні колеги, за доброю традицією давайте всі разом відкриємо це засідання, продовжимо це засідання Державним Гімном України. (Лунає

Шановні народні депутати, сьогодні триває вже 50-а доба героїчної боротьби українського народу проти повномасштабної російської збройної агресії. Українські воїни продовжують нещадно нищити ворога. Проте, на превеликий жаль, не всі наші герої та мирні громадяни поруч з нами живі та здорові. Внаслідок навмисного ракетного удару російською армією по залізничному вокзалі у Краматорську, де тисячі мирних українців очікували на евакуацію, 57 наших громадян загинуло, 114 поранено. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, де ми були сьогодні з колегами, -чудові, комфорті мирні українські міста, однак вони стали відомі на весь світ не своєю затишною красою, а через масові звірства російської армії включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуванням. Важко собі уявити таке у ХХI сторіччі, але це відбувається на наших очах у самісінькому серці європейського континенту. Шановні колеги, зло обов'язково буде покарано. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять безвинно вбитих російською армією мирних громадян України і світлу пам'ять наших героїв-захисників, які полягли в боях за незалежну суверенну і демократичну Україну.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, переходимо до виступу наших друзів шановних панів спікерів. Шановні народні депутати, я з великою приємністю запрошую до слова Голову Сенату парламенту Чеської Республіки вельмишановного пана Мілоша Вистрчіла. Будь ласка, пан Мілош.

Шановний пане Голово, шановні депутати Верховної Ради України, шановні польські друзі України, дами та панове! У серпні минулого року я був у вас у Києві, брав участь у відкритті Кримської платформи, яка підтримала цілісність та суверенітет України і підтримала повернення незаконно анексованого Криму. У мене тоді була можливість, власне, виступити тут перед депутатами Верховної Ради України. Тоді у своєму виступі я згадував про 38-й рік та Мюнхенський договір як сумну паралель між чеською та українською історією, як сумну паралель між чеськими Судетами та українським Кримом. очікував, що вже за вісім місяців від того свого виступу я буду знову стояти в українському парламенті і говорити, що доля доля знищених і вбитих путінськими військами міст Буча, Ірпінь і Бородянка, їхні долі дуже схожі на долі містечок, які були знищені гітлерівськими військами, містечок Лідице і Лежаки. Путінська Росія в своєму безоглядному великодержавному маренні розпочала варварську та брутальну війну. Злочини, які Росія чинить які Росія чинить вашому народу, ми не сміємо забути, і ті, хто несуть відповідальність, повинні бути покарані на чолі з Путіним та Лукашенком. (Оплески)

Ми не маємо права ані хвилинку, ані секунду допустити, щоб Україна, щоб ви, українці, потрапили в таку ж мюнхенську ситуацію. Поступки диктаторам ніколи не спрацьовували і ніколи спрацьовувати не будуть. Ми, чехи, це дуже добре знаємо. Наша увага і час – це лише одна річ, яку ми можемо вам запропонувати. Я дуже радий, що між першими, хто це зрозумів, це був і чеський Прем'єр Петр Фіала, який разом з польським та словенським прем'єром приїхав до Києва вже в половині березня.

ми приїхали як найвищі представники Верхньої палати нашого парламенту - чеського Сенату. Я дуже шаную те, що разом зі мною до вас приїхав, вас підтримати приїхали також перший заступник голови

Але вам потрібно, і сьогодні після того, що ми побачили у ваших спустошених містах, ми тепер значно краще це знаємо, ви потребуєте значно більше, ніж просто відвідини політиків. І ми усвідомлюємо це. В гарячій фазі війни ми можемо і мусимо вам надати зброю та гуманітарну допомогу. Це не лише жест підтримки, Це не лише жест підтримки, але це також висловлення віри, що цю війну, яку ви не обрали і не спровокували, але яку ви мусите вести, виграєте в цій війні. Між тим, чехи відкрили серця та двері. Ми відкрили їх для ваших співвітчизників, матерям та дітям, які мусили тимчасово покинути свої домівки. Вірте, ми намагаємося зробити все від нас залежне, щоб вони могли вести повноцінне і достойне життя. Сюди належить також освіта для ваших дітей, яких Путін намагається позбавити майбутнього. Сюди належить і робота для батьків. Я вдячний нашим чеським громадянам, які підтримують український народ. Я гордий за наш уряд і за наш народ, за ту підтримку, яку вони надають Україні! Я також дякую чеським добровольцям, які зі зброєю в руках стали плече-в-плече з українськими оборонцями. Але мова не лише про вашу підтримку сьогодні. Наша мета мусить бути в тому, щоб наші громадяни перманентно підтримували Україну. І в Європейському Союзі, на жаль, чути голоси екстремістських та популістичних ідеологій. Нашим завданням як демократичних політиків та обраних представників є розуміння страхів наших виборців та наших народів і вміння переконати їх, що і в нас вдома вони повинні опікуватися тими цінностями, за які ви воюєте. Це наше завдання. Це велике завдання. Тому що сьогодні саме ви, українці, зараз є прикладом того, як ці цінності проживати. Ви є найвиразнішим носієм та оборонцем цих цінностей. Я, і не лише я, усвідомлюю, що ваші люди воюють та вмирають і за нас також, і за ідеї, на яких Європа побудувала свій добробут. Я ще раз схиляються перед вашою гордістю, відвагою та завзяттям. І вельми вам за це дякую. Коли ваш Президент Володимир Зеленський скористався думкою "Слуга народу", це була політична сатира. Але сьогодні все вже по-інакшому. Сьогодні своєму народу на чолі з Президентом Зеленським ви служите способом, який заслужить захоплення. Дякую вам за це. горда, завзята, воююча, і я впевнений, що переможна Україна буде назавжди прикладом всім, хто прагнуть свободи та демократії. Вона буде доказом того, що це прагнення може бути сповнене, бути сповнене, якщо люди вірять в себе, якщо вони не здаються, якщо вони не схиляються. Прагнення свободи та віра в себе самого може здолати і велетенські, більші сили ворога. Україна вже сьогодні для мене, для нас є моральним переможцем. Коли ваша війна закінчиться, нашим спільним завданням буде відбудувати, на зруйнованих руїнах відбудувати нову сильну, вільну Україну. Це буде інвестиція в наше спільне майбутнє. Коли я вам говорю спільного майбутнього, я маю на увазі ясно пропозицію перспективи повного та повноцінного членства України в Європейському Союзі. Із минулого тижня, здається, що ми вже на крок ближче до цієї мети, і Чехія вас буде в цьому підтримувати. Що сказати на кінець? В кінці я дозволю собі згадати слова

наш перший чеський Президент. І я дозволю собі перефразувати його слова і побажати вам, нам всім, щоб українська правда та любов перемогли над російською брехнею та ненавистю. Другі слова, які я би хотів сказати, я спробую сказати українською, це слова вашого великого поета Тараса Шевченка, який написав: "Не вмирає душа наша, не вмирає воля". І про це ми повинні пам'ятати. Ми разом з вами!

може надати золоту медаль – найвищу відзнаку чеського Сенату. Цю срібну медаль

І тому, що ви є, ви є обраними представниками гордого українського народу, тому я дозволю собі цю медаль символічно передати в руки Голови

Шановні колеги, від імені всіх депутатів Верховної Ради я можу сказати: служимо українському народу, дякуємо чеському народу.

Давайте ще раз подякуємо пану Мілошу Вистрчілу за таку прекрасну доповідь. Шановні колеги, з великою приємністю запрошую до слова Маршалка Сенату Республіки Польща вельмишановного пана Томаша Гродзького. Будь ласка, пане Томаш.

Шановні чеські друзі України! Я доповідатиму українською мовою, прошу вас вибачити мої помилки. Я очолюю делегацію Сенату. Разом з нами є знаменита Віцемаршалок Сенату пані Габріела Моравська-Станецька.

Великий друг України, знаменитий сенатор пан Марчін Босацький "Чи буде суд! Чи буде кара! Царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна буть, бо сонце стане і осквернену землю спалить". Заклик Тараса Шевченка у вірші "Ой, люди! Люди небораки!" має пролунати сьогодні з трибуни українського парламенту. Ми тут не для порожнього ефекту, ми закликаємо, щораз покласти край злочинам російських окупантів. Вигляд зруйнованих міст і сіл нагадує нам, полякам, Варшаву, зрівняну з землею за наказом Гітлера, викликають найжорстокіші спогади про ті часи, про які ми стільки разів говорили "більше ніколи". Дорогі пані та панове, лідер Росії неодноразово ставив під сумнів саме існування українського народу. Він заявив у своєму великоруському шовінізмі, що білоруси і українці – це просто росіяни. Як Маршалок польського Сенату нагадаю, що вже в ХVII столітті в рамках Гадяцького договору Річ Посполита визнала українську національність.

а в 1991 році Польща як перша держава у світі визнала незалежність України. Ми довго жили разом як два народи в одній державі в хороші та погані часи і ми надаємо свідоцтво української ідентичності і самобутності, але російський імперський шовінізм призвів до злочину – геноциду. Я цілеспрямовано говорю про це, тому що дехто дуже прискіпливо аналізує, чи російські злочини в Маріуполі, Бучі, Харкові та десятках інших міст – це просто військові злочини чи геноцид. Мирних жителів України вбивають тільки тому, що вони українці. Якщо це не геноцид,

Такий злочин не може залишитися безкарним рано чи пізно. Я розраховую, що рано. Вбивці, ґвалтівники, грабіжники, головорізи мають бути покарані. Якщо ми не зможемо покарати російські злочини, ми поставимо під сумнів всі досягнення нашої цивілізації. Нам потрібен новий Нюрнберг, нам потрібен український Симон Візенталь, який невтомно буде відстежувати злочинців, винних у геноциді українського народу. Міжнародний кримінальний суд вже почав роботу. Наш спільний обов'язок – подбати про те, щоб жоден із вбивць не спав спокійно. Про необхідність миру і спокутування з боку злочинців ви чули багато разів. І хоча нашою зброєю як парламентарів є слово, та сьогодні, зіткнувшись із самовпевненими заявами агресора про те, що він буде вести війну аж до знищення вільної України. Ми повинні відмовитися від слів на користь вчинків. І я ще дещо доповню. Проявом реалістичної політики сьогодні має стати рішучість у постачанні зброї для України, що воює. Росія на землях вашої країни веде війну по суті з усім демократичним світом. Солдати України, яка бореться, б'ються сьогодні, як багато разів ми говорили в Польщі, за вашу і нашу свободу. Національний інтерес поляків, німців, англійців і всього вільного світу полягає в тому, щоб надати Україні якомога швидше все необхідне для перемоги над агресором. Росія розуміє тільки мову сили, це довів великий американський президент Рональд Рейган, який зробив великий внесок у розпад комунізму і Радянського Союзу. Лицемірство тих політиків, які намагаються зупинити постачання зброї, які говорять про оборонну зброю, це не просто боягузтво, це важка помилка. Якщо ми не зупинимо агресора на Дніпрі та Бузі, то завтра і післязавтра ми побачимо їх на Віслі, Дунаї, Рейні або ще дальше. Україна сьогодні є передмур'ям Заходу. І я обіцяю, що як парламентарі, як представники демократичної Європи ми зробимо все, щоб українські війська були відповідно озброєні та щоб прогнали ворога до його євразійської пристані. Сьогодні українці власною кров'ю в черговий раз після Майдану підписують європейську декларацію. Це підпис кров'ю, який ми не маємо права легковажити. Від імені польського Сенату я можу запевнити вас, що ми будемо боротися за те, щоб Україна якомога швидше опинилася в родині народів Європейського Союзу. Дорозі друзі, тут, у Києві, сьогодні б'ється серце Європи. Україна уже є в об'єднаній Європі. Наш обов'язок – це відновлення України. Ворог, тікаючи, залишає за собою руйнування. Ми разом відновимо те, що зруйнували москалі, ще сучасніше і красивіше, ніж було.

Отож, Україна також є надією для пригнічених білорусів і для тих росіян, які не хочуть страждати від батога диктаторського режиму. Допомагаючи у відновленні України, ми інвестуємо у велике бачення єдиної Європи. Без України Європа була б позбавлена однієї легені. Євросоюз має знайти кошти для того, щоб розбиті гусеницями російських танків дороги перетворити у сучасні автомагістралі, а зруйновані заводи і будинки відбудувати відповідно до сучасних зелених європейських стандартів. Ми також подбаємо про те, щоб кораблі могли спокійно причалювати до Одеси та інших українських портів. Досить беззаконня і державного піратства, культивованого російським флотом! Завдання, які стоять перед вільним світом, являються викликом, але також шансом на новий імпульс для розвитку. Можливо, що в мирі та добробуті ми стали млявими. Україна нас вилікувала з цієї ілюзії про кінець історії. Але я хочу повторити: наше майбутнє сьогодні в руках героїчних солдатів, захисників України. Економічні санкції, постачання озброєнь, гроші на відновлення України – так, це важливо, але в сто разів більшими і важливішими є зусилля та кров захисників України. Дорогі друзі, дозвольте, що під кінець я ще раз звернуся до пророка українського народу, нагадавши уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка. "Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте." Слава Україні!

Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо іноземним гостям за участь у пленарному засіданні Верховної Ради і за тверду і непорушну підтримку України. Приємно знати, що у ці важкі часи такі дружні країни є поруч з нами. Дякуємо. Дякую. Шановні колеги, переходимо далі до питань, які в нас заплановані. Насамперед сьогодні день народження у наших колег народних депутатів України Єлизавети Петрівни Богуцької ("Слуга народу") та Максима Сергійовича Зуєва ("Слуга народу"). Давайте привітаємо їх. Шановні колеги, переходимо до роботи. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. до статті 28 Регламенту Верховної Ради України я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосувань питань порядку денного. Шановні колеги, сигнальне голосування, прошу народних депутатів взяти участь у ньому і натиснути зелену кнопку За. Шановні народні депутати, прошу голосувати.

347 народних депутатів натиснули кнопку. Дякую. Шановні колеги, перше питання у нас – складення присяги народним депутатом України. Шановні народні депутати, 7 квітня 2022 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Божкова Олександра Валерійовича, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Божков Олександр Валерійович. Будь ласка, Олександре Валерійовичу.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 дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Підписуйте, передавайте мені.

Шановні колеги, переходимо тепер до розгляду питань порядку денного. На Погоджувальній раді ми домовилися, що перше питання 7276 ми розглядаємо за процедурою коротких двохвилинних виступів від кожної фракції і групи, а далі так, як ми з вами і працювали. Тому, шановні колеги, ми зараз розглядаємо законопроект 7276. Для чистоти процедури я прошу, шановні депутати, проголосувати за розгляд цього питання за скороченою процедурою.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується для розгляду проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" (реєстраційний номер 7276). У цей непростий час, коли триває боротьба українського народу зі збройною агресією Російської Федерації, виявляється все більше жорстких злодіянь, які повинні отримати належну правову оцінку. Політика Російської Федерації, послідовність і системність її реалізації націлені на масове знищення населення України, порушення суверенітету і територіальної цілісності України та ліквідації національної державності України. Федерації є знищення українських патріотів, української мови, української культури, всього, що формує самобутність українського народу. Сьогодні з повною впевненістю можна констатувати, що вчинені збройними силами Російської Федерації дії є не просто злочином агресії, а мають на меті системне і послідовне знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це вимагає невідкладного визнання дій, вчинених збройними силами Російської Федерації під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 22-го року, геноцидом українського народу. Тому, шановні колеги, я вважаю, що прийняття проекту стане першим кроком до викриття істинних намірів Російської Федерації і її дії щодо знищення українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України, і донесення цієї інформації до міжнародної спільноти з метою ініціювання притягнення до відповідальності всіх винних осіб. З огляду на зазначене прошу підтримати та проголосувати проект Постанови 7276. Дякую за увагу. І Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, значить, ми домовлялися, кожна фракція по 2 хвилини. Я пропоную йти так, як на погоджувальній, "Слуга народу" Шуляк Олена Олексіївна. Будь ласка. І одразу, хто буде виступати, теж давайте мені інформацію. Будь ласка, Олена Олексіївна. Шановні колеги, у ХХ сторіччі тоталітарні диктатури спричинили в Україні три трагедії глобального масштабу: Голодомор, Голокост та Чорнобиль. Здавалося б, з цих трагедій людство зробило належні висновки і мало б зробити все, щоб такого в історії ніколи не повторилося. Але у ХХI столітті нова тоталітарна диктатура спромоглася повторити і де в чому перевершити жахи недавнього минулого. Путінська Росія вбивала людей не за те, що вони вороги, не через їхнє етнічне походження чи мову спілкування, їх вбивали лише через те, що вони громадяни України, через те, що вони просто жили тут, на своїй землі, через те, що вони просто жили. Якщо світ сьогодні не визнає злочини в Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові, Маріуполі, в інших містах справжнім геноцидом, путінська зграя дійсно їх зможе повторити на вулицях європейських міст і містечок – скрізь, куди дотягнеться безкарність злочинів проти життя. Сьогодні ми повинні зробити перший крок до визнання у світі геноциду українців, який відбувається тут і зараз. Сьогодні ми всі повинні підтримати проект Заяви "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні". Під маразматичною денацифікацією України, яку оголосила Росія, приховується справжній мотив цієї війни – знищення українського народу, його самобутності, позбавлення нас права на самостійний розвиток. Щодня російські солдати вбивають, ґвалтують, калічать мирних українців, не дивлячись, чи це дитина, жінка чи літня людина. Тому Росії сьогодні не перемогти Україну, не здолати нашу націю, і їх чекає поразка на всіх напрямах, а потім і відповідальність. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, Павленко Юрій Олексійович, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Шановний пане Голово, шановні колеги! Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поділило життя на "до" і "після". До 24 лютого ми могли сперечатися, бути політичними опонентами, критикувати один одного. "Після" об'єднало нас в 40-мільйонну армію, в якій кожен на своєму фронті боронить Україну від зла. Я завжди був прихильником компромісів, вірив, що істина народжується в спорі, що правду слід шукати посередині, вислухавши обидві сторони. Розв'язаний Росією геноцид проти українського народу перефарбував все на чорне і біле. Немає більше ніяких "але" – є світло і темрява, є добро і зло. Ця війна утворила безодню між нами і Росією. Як учасник одного з підрозділів територіальної оборони я на власні очі бачив ті знущання, які творили росіяни проти українців: вбивали, ґвалтували, викрадали дітей, знущалися лише за те, що він українець. Переконаний, зло має бути покаране. Кожен має бути притягнутий до відповідальності. І я впевнений, ми це зробимо, жоден, хто наніс хто зробив зло для українця, не буде непокараним залишитись. Ми підтримуємо дану постанову, дане звернення Верховної Ради України і впевнений, ми притягнемо кожного злочинця до відповідальності. Будь ласка, від фракції "Європейська солідарність" Петро Олексійович Порошенко. вам за то, что вы – бандеры" – саме таку надпис побачили в Бучі бійці батальйону нашого, який був один із перших, який увійшов в Бучу і на власні очі побачив злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, з зав'язаними руками чоловіки після тортур, яких пожгли. Один із надписів цих мене вразив найбільше – це колона розстріляна з надписом "Діти", де були жінки і діти. Вони не складали військової загрози. Їх вбили лише тому, що вони українці. І це і є геноцид. Ми з вами маємо скласти "список Бучі", де мають бути всі: від Путіна до кадирівців і пропагандонів. І кожен з них має опинитися за ґратами по рішенню суду. Суду, бо ми не Росія. І війна надала поштовх руху України до Європейського Союзу. Європейський Союз – це є воля, свобода і демократія. І нам треба бути обережними, бо в Європейському Союзі по дзвінку канали не закривають. Нам треба зберегти єдність, якою ми здивували світ, і переможемо Путіна. А зараз я хочу привітати всіх з "днем Нептуна". Російський "Москва" – на дно, ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Коли в 33-му році минулого століття російський сталінський режим почав знищення мільйонів українців під час Голодомору, це був перший крок, який був направлений на одне – знищення української історії, української мови, української культури і України як нації. Коли після цього в 1933 році до влади прийшли фашистські нацисти в Німеччині, вони продовжили криваву роботу Сталіна. І ми думали, що це залишилось в минулому столітті. На жаль, початок ХХІ століття тепер вже увійде в історію як початок різанини в Бучі, Гостомелі, Харкові, Маріуполі і в багатьох-багатьох десятках інших міст і селищ. Це цілеспрямована кампанія фашиста Путіна по знищенню України, по знищенню української нації, і цьому прощення не може бути. Так само, як в 1995 році після сребреницької різанини країни НАТО знайшли в собі сили зупинити кривавого диктатора Мілошевича, я переконаний, світова спільнота і країни НАТО знайдуть в собі сили зупинити кривавого диктатора Путіна, який повинен сісти першим, але не останнім на скам'ю підсудних за ті злочини, які він вчинив проти українського народу. Слава Україні! Героям Слава! Слово надається народній депутатці України Юлії Леонідівні Клименко. Будь ласка. колеги, шановні українці! Сьогодні 50 днів опору Збройних Сил і українців російським окупантам, які цинічно напали на нашу країну, 50 днів боротьби, нашої боротьби за те, щоби бути незалежними і жити на своїй землі, 50 днів спланованого Росією геноциду проти українського народу. Вони десятиліттями, кремлівська верхівка, готувала геноцид. Вони про це навіть не соромилися говорити у відкритих стаття і в відкритих розмовах, і навіть в публічному просторі на міжнародних площадках. Російське керівництво, Путін протягом багатьох років піддавав сумніву легітимність української державності. У 2008 році на саміті НАТО він публічно заявив, що Україна це складне державне утворення, третина українців – етнічні росіяни, а Росія має свої інтереси в Україні. Тоді ж Путін заявив, що у разі вступу України в НАТО Україна може припинити своє існування. Геноцид українського народу почався не сьогодні і не 24 лютого, він почався в 2014 році з анексії наших територій Криму і Донбасу, де були фактично знищені, українська культура знищується до сих пір, де вивозяться кримськотатарські активісти, вони є і зараз політичними в'язнями Кремля. За 50 днів війни ми побачили, як путінський інструмент геноциду російська армія, яка колись була другою армією світу, а тепер збіговисько боягузів, ґвалтівників та мародерів, ця армія масово вбиває, ґвалтує, катує беззбройних українців. Маріуполь, одне з найбільш російськомовних міст України, сьогодні став братською могилою для 22 … українців. І це є безспірним підтвердженням спланованого геноциду проти українців. Горіть ви всі в пеклі! Слава Україні і слава Збройним Силам України! ГОЛОВУЮЧИЙ.

50 днів наше славетне українське військо разом з усім українським народом бореться з цим окупантом, бореться з цим агресором, який свідомо просто зайшов з війною в країну і свідомо намагається знищити нашу країну. Перших пару тижнів вся Європа, весь світ думали, що це знову якась маленька операція, чекали, що будуть якісь розвороти, думали, що санкції налякають і так далі, але потім почали поступово розуміти те, що наша нація розуміє вже сотні сторіч, нація розуміє сотні років і знає, що Україна має боротися за свою свободу і за свою незалежність. І, на жаль, ми маємо такого сусіда, який, не дивлячись на, здавалося би, нормальне життя, багатство країни, намагається зробити все, щоб сусіди були нищі, голодні і бажано вбиті. Я особисто був всі ці 50 днів в Києві, бачив оборону Києва від Стоянки до Ірпеня, був на всіх ділянках, їздив сам в Ірпінь і бачив, що там відбувалося. Був серед тих, хто в перші дні попали в ці містечка. Це не просто геноцид, правильно було сьогодні сказано: що може бути тоді геноцидом, якщо це був не геноцид? Як можна зрозуміти, коли військові російські відкривали калитки і розстрілювали маму з дитиною, закривали і йшли далі? Як можна зрозуміти, коли розстрілювали мирних громадян в дитячих садочках, на вулицях переїжджали танками, переїжджали машини, переїжджали трупи, які лежали, і навіть не прибирали їх. Це геноцид! Це свідоме знищення української нації. Це знищення наших міст: Харків, Буча, Гостомель, Чернігів, Суми і інші міста України, які намагаються знищити. Оце і є геноцид... Дякую. І, будь ласка, Олег Іванович Кулініч, і це завершальний зараз виступ. Після цього переходимо за голосування за цю постанову, а також голосування за інші проекти законів, які сьогодні вносяться. Тому я прошу запросити народних депутатів до зали, тому що після цього виступу ми переходимо до голосування. Я надаю слово Олегу Івановичу Кулінічу. Будь ласка. 16:36:06 КУЛІНІЧ О.І. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, в цьому залі всі переконані, що в Україні іде не лише війна, а геноцид, який Росія чинить проти нашого, проти українського народу. І весь цивілізований світ, зокрема Організація Об'єднаних Націй, Європарламент, Парламентська асамблея Ради Європи, інші міжнародні організації, а також уряди та парламенти іноземних держав мають чітко це зафіксувати. Російська армія свідомо знищує українське мирне населення, а не лише воює з нашими військовими. Катування та зґвалтування, яким піддаються в тому числі і наші діти, свідоме бомбардування цивільних об'єктів із сотнями жертв, повністю знищені багатотисячні міста, гуманітарна катастрофа на окупованих територіях, протиправна депортація мирного населення – все це можна довго перераховувати і все це є геноцидом проти українців. Більше того, ці злочини російської армії були санкціоновані на державному рівні. Росія свідомо заперечує існування України і нашого народу як такого, заперечує наше право на самовизначення і поставила за мету знищити Україну і український народ. Тому дуже важливо, щоб весь цивілізований світ визнав, в нашій державі відбувається саме геноцид. І для цього явища не можна підбирати більш м'які терміни, тому що це неповага до пам'яті тисячі невинно вбитих українців, в тому числі українських дітей. Дану постанову підписали майже 200 народних депутатів. І наша мета, щоб позиції українського парламенту розділив весь цивілізований світ. Голосуємо за дану постанову. Слава нашим Збройним Силам і слава Україні! Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця, ми переходимо до голосування. Шановні колеги, це дуже важлива постанова, прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного та прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" (реєстраційний номер проекту 7276). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-363 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Я тоді прошу Апарат підготувати все для того, щоб я міг виконати все, що в цій постанові, і розіслати і україномовні, і англомовні варіанти цієї постанови. Дякую, колеги. Переходимо, наступне. Далі ми, як домовлялися, номер, назва і голосуємо рішення. Тому прошу народних депутатів не розходитися, далі обговорень не буде. Постанова 7281, це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Міжнародного олімпійського комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій щодо рекомендації про заборону участі спортсменів Російської Федерації і Республіки Білорусь у міжнародних змаганнях та виключення громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь з керівних органів цих організацій. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідних техніко-юридичних поправок дану постанову (реєстраційний номер 7281). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-354 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Наступний проект Постанови 7266, це проект Постанови про заяву Верховної Ради України про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови 7266. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-348 Рішення прийнято. Наступний законопроект, це проект Закону 7244. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками, законопроект 7244. Прошу народних депутатів голосувати.

За-359 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7246, це проект Закону про внесення змін до пункту 3-8 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками (реєстраційний номер законопроекту 7246). Шановні колеги, прошу голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7201, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7201. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-331 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7240, 7240-1. Шановні колеги, мова буде йти про альтернативний, тому що така пропозиція комітету. Тому я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7240-1 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про розвідку". Ще раз прошу, пропозиція включити до порядку денного та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками 7240-1. Прошу народних депутатів голосувати.

За-352 Рішення прийнято. Наступний законопроект 6163, проект Закону про внесення змін до деяких законів щодо... Я перепрошую, 6163: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заходу із запобігання загрозам національної безпеки – позбавлення осіб державних нагород. Пропозиція комітету прийняти за основу. Ми голосуємо тільки за основу законопроект 6163. Шановні народні депутати, прошу голосувати.

За-362 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7272, це проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян. Вноситься пропозиція комітету включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7272. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-360 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7242, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо окремих питань проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Номер законопроекту 7242. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-357 Рішення прийнято. Далі, шановні колеги, ми переходимо до голосувань за пропозиції Президента України по деяких законопроектах. Спочатку у нас 7179 – це пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб". Я повідомляю вас, що надійшло три пропозиції Президента України по цьому законопроекту. Тому я буду ставити почергово: спочатку пропозиції, потім законопроект в цілому з врахуванням пропозицій. Законопроект 7179. Шановні колеги, я спочатку ставлю першу пропозицію Президента України. Я прошу підтримати. Шановних народних депутатів прошу голосувати за першу пропозицію до законопроекту 7179. Прошу голосувати.

За-311 Перша пропозиція врахована. Я ставлю другу пропозицію Президента України щодо законопроекту 7179. Прошу народних депутатів голосувати. За-313 Рішення прийнято. Пропозиція врахована. Я ставлю третю пропозицію Президента України щодо законопроекту 7179. Прошу народних депутатів голосувати.

За-316 Шановні колеги, тепер я ставлю пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (реєстраційний номер 7179). Прошу народних депутатів голосувати.

За-303 Рішення прийнято. Закон прийнятий з пропозиціями Президента. Далі йдемо. Наступний законопроект, це теж пропозиції Президента, 7186. Тут надійшло у нас дві пропозиції Президента. Я теж їх ставлю почергово і потім закон в цілому. Шановні колеги, я вношу першу пропозицію Президента України до Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки". Перша пропозиція Президента. Прошу голосувати.

За-356 Рішення прийнято. Я ставлю другу пропозицію Президента України до законопроекту 7186. Прошу народних депутатів голосувати. За-351 Рішення прийнято. Шановні колеги, тепер я ставлю пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки" (реєстраційний номер 7186). Прошу народних депутатів голосувати.

За-357 Рішення прийнято. Ідемо далі, шановні колеги. Наступний законопроект номер 7245, це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками 7245. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-353 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7183, це проект Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану. Це друге читання. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 7183. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-326 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 4265. Це проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини. Я ставлю пропозицію прийняти за основу, тільки за основу він приймається, шановні колеги. Законопроект 4265. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Наступний законопроект 5158. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів. Це друге читання. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 5158. Шановні народні депутати, прошу голосувати. За-351 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7231. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реінтеграції та відновлення прав дитини. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти цей законопроект за основу, тільки за основу, 7231. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-355 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7087. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної служби України у справах дітей. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного та прийняти цей законопроект за основу. 7087. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-357 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7214. Це проект Закону про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України. Це друге читання. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 7214. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-354 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7200. Це Проект Закону про внесення змін до статті 30-1 Закону України "Про охорону дитинства" щодо представництва деяких дітей під час ведення в Україні воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу, тільки за основу, колеги, і скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання (7200). Готові, шановні колеги?

За-358 Рішення прийнято. Далі наступний законопроект 6354. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу. Це друге читання, тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками, законопроект 6354. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-341 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. І остання, але законодавча ініціатива, але ще голосування будуть, законодавча остання ініціатива Закон 5610. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині). Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками, законопроект 5610. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-343 Рішення прийнято. Шановні колеги, у нас зараз ще питання про призначення Стрільця Р.О. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

і негайно направити Президентові України на підпис. Прошу голосувати. Ставлю цю пропозицію на голосування. За-343 Рішення прийнято. Дякую. Дякую, колеги. І у нас ще одне питання, це питання призначення Стрільця Р.О. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Шановні колеги, відповідно до статей 83, 85, 114 Конституції України за пропозицією депутатських фракцій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 Тому, шановні народні депутати, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статей 85, 114 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про призначення Руслана Олександровича Стрільця міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Прошу народних депутатів голосувати.

не розходиться. Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідком прийнятого нами рішення. Шановні народні депутати, відповідно статті 10 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, в день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. Для складення присяги на трибуну запрошується міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Стрілець Руслан Олександрович.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 Шановні колеги, ще деякі оголошення. Олександр Сергійович, будь ласка. три оголошення про МФО і два важливих оголошення. Отже, створена низка міжфракційних депутатських об'єднань відповідно до статті 60 прим.1 Регламенту. Міжфракційне депутатське об'єднання "Морський та річковий транспорт України", очолює Тищенко Микола Миколайович. Міжфракційне депутатське об'єднання "Альянс Україна-Британія-Польща", очолює Тищенко Микола Миколайович. Міжфракційне депутатське об'єднання "Інформаційний фронт", очолює Безугла Мар'яна Володимирівна. Також є заяви на вихід із фракції "Опозиційна платформа - За життя". Відповідно до статті 60 Регламенту згідно з поданою заявою повідомляю про вихід народного депутата України Ісаєнка Дмитра Валерійовича зі складу депутатської фракції політичної платформи… партії "Опозиційна платформа - За життя". Відповідно до статті 60 Регламенту згідно з поданою заявою повідомляю про вихід народного депутата України Бурміча Анатолія Петровича зі складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Наступне оголошення, воно теж стосується внутрішніх справ даної фракції. Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України, а також згідно з протоколом зборів депутатської фракції політичної платформи... партії "Опозиційна платформа - За життя" від 24 березня повідомляю про відкликання народного депутата України Рабіновича Вадима Зіновійовича з посади співголови депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" та обрання головою цієї фракції народного депутата Бойка Юрія Анатолійовича. І останнє оголошення. Згідно з Указом Президента України № 153/2022 від 19 березня 2022 року про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року щодо призупинення діяльності окремих політичних партій та на підставі статей 78, 58, 60 Регламенту Верховної Ради України оголошую про призупинення діяльності у Верховній Раді України дев'ятого скликання депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"

всі питання, які були заплановані для прийняття сьогодні, розглянуті. Дякую всім за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного зібрання вам буде повідомлено завчасно. Віримо у Збройні Сили України. З нами правда, з нами Бог! Разом до перемоги! І Слава Україні! Дякую.